Frú forseti. Í ljósi nýrra upplýsinga kem ég hér í störf þingsins til að ræða aftur mál er snýr að fyrirspurn minni um hverjir nota bráðamóttökuna og heilsugæsluna og hver sé kostnaður og tekjur við hvern hóp. Hæstv. heilbrigðisráðherra svaraði því til að ekki væri hægt að svara fyrirspurn minni því að einungis væru til upplýsingar um það hvort notendur væru sjúkratryggðir eða ósjúkratryggðir. Ríkið hefur sem sagt engar upplýsingar um það hversu mikið álag hver hópur setur á kerfið, hvaða hópar standi undir sinni eigin þjónustu og fyrir hvaða hópa skattgreiðendur borga kostnaðinn. Ég óskaði m.a. eftir upplýsingum er viðkemur þeim hópum þar sem fjölgun hefur verið hvað mest undanfarin ár, til að mynda erlendum ferðamönnum, hælisleitendum og erlendu vinnuafli. En nei, upplýsingar eru ekki til, segir hæstv. heilbrigðisráðherra. Það skaut því skökku við þegar mér var bent á að fyrri heilbrigðisráðherra hafi svarað sams konar fyrirspurn frá hæstv. núverandi dómsmálaráðherra. Sú fyrirspurn sneri þó eingöngu að ferðamönnum og þar stóð ekki á greinargóðum svörum um þann afmarkaða hóp, sem var einmitt einn af þeim hópum sem ég hafði spurt um. Frú forseti. Hvernig má þetta vera og hvort var svarið frá fyrri eða núverandi heilbrigðisráðherra rangt? Ef rétt reynist að ríkisstjórnin viti ekkert hverjir nýta okkar helstu innviði, hverjir borga fyrir þjónustuna og hverjir ekki, þá er virðingarleysið fyrir velferðarkerfinu og skattfé svo mikið að ég bið hæstv. forseta að bregðast við.

Frú forseti. Við vitum að það er mjög oft hægt að túlka niðurstöður skoðanakannana út og suður en stundum eru niðurstöðurnar svo afdráttarlausar að svigrúmið til túlkana er nánast ekkert. Í nýrri könnun Maskínu kemur fram að 94% landsmanna telja að útgerðirnar geti greitt hærri veiðigjöld. Það er óhætt að segja að þetta sé afdráttarlaus niðurstaða. Þetta eru ekki dauf skilaboð. Krafan er skýr og hún er hávær. Hún er einbeitt, hún er um réttlæti og sanngirni. Þessar niðurstöður eru ekki kallaðar fram í einhverju tómarúmi. Um þetta hefur verið deilt í samfélaginu í áraraðir. Það hefur ekkert skort á hrakspárnar þegar þessi mál hafa verið rædd eða einhverjar breytingar boðaðar. Það hefur verið rætt um yfirvofandi fjöldagjaldþrot. Það hefur verið talað um miklar afleiðingar fyrir starfsfólk og byggðarlög. Það hefur verið talað um að fyrirtæki rétt skrimti þegar breytingar verði gerðar, að þau stórlaskist og þau verði ekki samkeppnisfær og verði undir í alþjóðlegri samkeppni. En hefur eitthvað af þessu ræst? Hafa fyrirtækin rétt verið að skrimta og orðið undir í alþjóðlegri samkeppni? Ekki að mati þeirra sem best til þekkja. Sjávarútvegurinn á Íslandi stendur sterkar en annars staðar í heiminum. Sá yfirgnæfandi meiri hluti sem styður breytingarnar sér og skilur að það er ekkert hættulegt að gerast sem kallar á það að við verðum undir í alþjóðlegri samkeppni. Það eru engar afkomutölur sem styðja það. Það eru engar afkomutölur Það er sanngjarnt og eðlilegt að þeir sem njóta góðs af sameiginlegum auðlindum okkar greiði sanngjarnt og réttlátt gjald til samfélagsins. Þannig tryggjum við að arðurinn af auðlindunum nýtist til uppbyggingar samfélagsins; til menntunar, til heilbrigðiskerfisins, til vegabóta og hinna ýmsu innviða og þeir hafa grotnað niður í eina samfellda innviðaskuld og það er á ábyrgð þeirra sem núna helst mótmæla hærri veiðigjöldum.

afkomunni, þ.e. hagnaði ríkissjóðs, um eitt ár og jafnvel hefði hún átt að gera betur eða þá að standa betur að ýmsum málum eins og til að mynda að fara ekki í niðurskurð í nokkrum af meginmálefnum þessara ríkisstjórnarflokka eins og

Það er heldur ekki tekið á því tollastríði sem er yfirvofandi og þeim afleiðingum sem það hefur á allt. 400 milljarðar eru horfnir út úr Kauphöllinni á Íslandi, sem er meira en í upphafi Covid, eða auknum fjárútlátum vegna varnar- og öryggismála. En á sama tíma setur ríkisstjórnin um 20 milljörðum minna

Hvernig á að ná í yfir 6.000 milljarða í landsframleiðslu í lok tímabilsins, 2030, með þeirri stefnu sem ríkisstjórnin er með? Ég held að það sé margt sem bendir til þess að fjármálaáætlunin sé fúsk og fjármálastefnan sem hér var kynnt í síðustu viku sé brostin. Það vantar allar áherslur um verðmætasköpun. Við í Framsókn höfum verið að leggja áherslu á mál er varða almannahagsmuni, m.a. um að skapa verðmæti fyrir framtíðina. Í dag eða á morgun mun ég leggja fram þingsályktunartillögu, og við Framsóknarmenn, um að tryggja að eignarhald í fiskeldi, sjókvíaeldi við Ísland, verði fært með sambærilegum hætti og við þekkjum í Færeyjum,

Mig langar að ræða lánamál og stöðu bænda hér í dag og því tengdu að koma inn á hvernig hin mörgu úrræði í húsnæðiskerfinu geta hugsanlega komið bændum til aðstoðar við að eignast heimili og jarðir. Ég velti Ég velti því hér upp hvort úrræði í húsnæðiskerfinu hafi sérstaklega verið útfærð fyrir bændur og á ég þar sérstaklega við hlutdeildarlánakerfið. Mig rekur ekki minni til þess. Á því kerfi eru þeir annmarkar að íbúð á bújörð verður ekki auðveldlega seld fyrir aðra stærri íbúð. Margir hafa lýst áhyggjum af því að nýliðun og kynslóðaskipti í landbúnaði séu erfið og ungum bændum oft og tíðum erfið. Við þurfum að hugsa í lausnum og velta við öllum steinum. Við þekkjum sem samfélag að hér höfum við reynt að styðja ungt fólk við að eignast sína fyrstu íbúð, sem er vel. Bújörð er því oft fyrstu fasteignakaup ungra bænda. Hlutdeildarlánakerfið byggir á því að ríkið verði meðeigandi íbúðar og losi eignarhlut sinn þegar keypt er næsta fasteign. Það hafa komið fram hugmyndir, sem m.a. hafa verið ræddar á vettvangi Byggðastofnunar, að útfæra hlutdeildarlánakerfið við kaup á bújörðum en ekki hefur verið útfærsla eða aðgerðir í þeim efnum enn sem komið er. Vil ég því beina því til hæstv. innviðaráðherra að skoða þann möguleika að fela Byggðastofnun að veita hlutdeildarlán í landbúnaði sem mættu vera til 10 eða 15 ára og yrðu svo gerð upp við lok lánstíma. Byggðastofnun gæti vel komið að slíkri lausn, til að mynda fyrir unga bændur. Þá þarf stofnunin aðstoð og fjármagn til þess. Því tengdu þyrfti að skoða hvort ekki væri hægt að veita fjármuni úr almenna húsnæðiskerfinu til Byggðastofnunar til að standa undir hlutdeildarlánakerfi í landbúnaði.

(Forseti hringir.) sem ræðutíminn leyfir mér ekki að fara yfir hér í dag en varða skuldbreytingar og endurfjármögnun lána. Virðulegur forseti. Mér er mikill heiður að tala hér í dag sem íslenskur ríkisborgari af erlendum uppruna. Við vitum að íslenskt samfélag er að breytast hratt og við stöndum frammi fyrir áskorunum sem ekki er lengur hægt að líta fram hjá. Menntakerfið þarf að aðlaga. Stór hluti nemenda talar ekki íslensku og vantar stuðning kennara, sálfræðinga og sérfræðinga. Við höfum þessa sérfræðinga hér á Íslandi en of margir þeirra fá ekki tækifæri þar sem þeir tala ekki íslensku. Sama gildir um vinnumarkaðinn; margir vilja læra íslensku en hafa hvorki tíma né fjármagn. Hvar mun samfélagið enda ef fólki verður skipt í hópa sem skilja illa hver annan? Við verðum að fjárfesta í menntun og inngildingu barna en einnig foreldra þeirra. Stuðningur við íslenskunám í skólanum er ekki aðeins nauðsyn heldur einnig skylda. Gjaldfrjálst íslenskunám á vinnutíma er ekki kostnaður þegar til lengri tíma er litið fyrir ríkið heldur fjárfesting í betri starfsmönnum og upplýstari einstaklingum í samfélaginu í heild. Það sama gildir um menningarmiðlun og faglega túlkaþjónustu. Þetta eru lausnir sem bæta stöðu allra samfélagshópa. Það skiptir ekki máli hvaðan við komum og hvort við tölum með hreim eða ekki, það sem sameinar okkur er ástin á þessu landi og væntingar okkar sem hér búa til framtíðarinnar. Börnin okkar alast upp hér saman og munu móta Ísland til framtíðar. Það er á okkar ábyrgð að tryggja þeim bestu mögulegu skilyrði.

Hér á Alþingi er sem fyrr að finna mikinn og dýrmætan mannauð, fólk með menntun, reynslu og hugmyndaflug til að miðla, efla samfélagið og bæta, en sú menning sem hér hefur fengið að þróast gerir, að ellefu ráðherrum frátöldum, um helming sitjandi þingmanna að lítt virkum erindisleysingjum í heil fjögur ár, fólki sem getur í besta falli fengið að tjá sig með nokkrum orðum í nefndum eða umræðum en en fær í raun litlu sem engu breytt. Leggur fram vel unnin frumvörp og mál sem ættu fullt erindi við almenning, nýjar leiðir til bóta, mál sem flest eru andvana fædd, komast ekki einu sinni til umræðu í nefndum og eru þar með andvana fædd sem veldur auðvitað viðkomandi þingmönnum streitu, vonbrigðum og vanlíðan sem síðan leiðir til mótþróa í stað jákvæðni og samvinnu um hámörkun afraksturs og árangurs. Stundum, en sjaldan, hefur brugðið svo við að minnihlutaflokkur nái fram tilteknu máli. Ég minni á umsjónarmann aldraðra sem Flokkur fólksins fékk samþykktan við þinglok vorið 2021. Félagsmálaráðherrann sem við því tók að hausti ákvað að hafa að engu þá samþykkt sitjandi þingmanna allra vorinu áður. Við munum hvernig fór fyrir þeim ráðherra. Við stefnum nefnilega öll að því sama, betra Íslandi, betri kjörum, öruggara samfélagi og svo mætti lengi telja. Væri ekki ráð, kæru vinir, að sammælast um það þegar á komandi haustþingi að bæta starfsandann, gefa minni hlutanum a.m.k. 1–2 mál hverjum sem taka mætti til vinnslu í nefndum og til afgreiðslu á þingi og tryggja þannig meiri skilvirkni, betri nýtingu mannauðs og betri anda á vinnustað? Ég vil nefna örstutt dæmi um óvænt en skapandi innlegg óbreytts þingmanns sem nýverið reyndist til mikillar gæfu. Við munum öll eftir því sem tók við af Grágás á sínum tíma en það var Jónsbók.

Hann gerði það að máli og bauð síðan þessa Jónsbrók upp (Forseti hringir.) fyrir heila milljón króna í nýafstaðinni söfnun fyrir Kvennaathvarfinu. Þetta er dæmi um skapandi hugsun þingmanna sem er til eftirbreytni og skemmtunar. Tökum það til fyrirmyndar.

Mig langar að beina sjónum okkar þingmanna á heimaslóðir Palestínumanna. Þar er framið þjóðarmorð í beinni útsendingu á hverjum einasta degi í hverri einustu viku í hverjum einasta mánuði, ár eftir ár, þjóðernishreinsanir, einkum og sér í lagi gagnvart börnum, fyrst og fremst gagnvart börnum og mæðrum, sjúkum, fötluðum. Fyrir liggur að 70% fallinna af þeim rúmlega 50.000 sem drepin hafa verið eru börn og konur. Byssum Ísraela er fyrst og fremst beint að börnum. Og hverjum öðrum? Nýjasta tískan er tveir fyrir einn á Vesturbakkanum, sem hefur gleymst. Þar ganga menn um í bolum sem merktir eru tveir fyrir einn vegna þess að þeir drepa ófrískar arabískar konur. Það er nýjasta tískan, til að bíta höfuðið af skömminni. Aldrei hafa fleiri blaðamenn verið drepnir í löndum Palestínumanna, aldrei fleiri læknar, aldrei fleira hjúkrunarfólk, að ógleymdum sjúkraflutningamönnum sem Ísraelsher laug til á dögunum hver örlög urðu. 15 starfsmenn Rauða hálfmánans voru drepnir af löngun, af löngun til að drepa saklaust fólk sem var að bjarga öðru fólki. Hversu lágt geta menn lagst í heimi hér? Þetta minnir á það versta sem var við lýði um miðja síðustu öld og er þá langt til jafnað. Við verðum að fordæma þetta í orði og verki alls staðar sem við erum vegna þess að við erum í liði með fólki. Við erum í liði með börnum sem hafa ekki komist í skóla í hálft annað ár og þau sem eru ekki dáin, það er búið að eyðileggja líf þeirra fyrir lífstíð vegna átakakvíða og hernaðarkvíða. Þetta er staðan fyrir botni Miðjarðarhafs og við þingmenn hljótum að fordæma þetta. Samfylkingin fordæmir þetta. Stjórnvöld hafa fordæmt og ég sem sat á þingi árin 2009–2013 og tók þátt í að samþykkja Palestínu sem sjálfstætt ríki. Við eigum að virða þá ákvörðun og halda með fólki sem er í neyð.

Virðulegi forseti. Umræða um opinber fjármál er búin að færast mörg ár aftur í tímann. Það er kaldhæðni að fyrsti fjármálaráðherrann sem flutti fjármálaáætlun og fjármálastefnu var fyrsti formaður Viðreisnar.

af talsmanni Viðreisnar — af því að við sitjum uppi með fjármálaáætlun sem virðist vera fyrst og fremst umbúðir en ekki innihald — að menn vinna eftir skoðanakönnunum. Skoðanakönnunum. Er búið að gera skoðanakönnun um hvort almenningur sé fylgjandi því að kosningaloforð um að hækka ekki skatta á hann séu svikin? Er búið að gera þá skoðanakönnun? Er meiri hluti landsmanna fylgjandi því að sjálfshólsstjórn Kristrúnar Frostadóttur svíki þau loforð að hækka ekki skatta á almenning? Það væri áhugavert að heyra það frá hv. þingmönnum stjórnarliðsins, því að þegar bent er á að ekki bara kosningaloforð heldur skýr skrif í fjármálastefnu eru svikin

Almenningur og fyrirtæki sem verða fyrir þessum skattahækkunum þurfa að borga reikninginn. Það er ekki hlægilegt, virðulegi forseti.

Virðulegur forseti. Um helgina fór ég heim á Austurlandið. Það var virkilega góð ferð. Ég fór á Tæknidag fjölskyldunnar í Verkmenntaskóla Austurlands í Neskaupstað á laugardaginn. Það var skemmtilegur dagur að vanda en þessi dagur var þarna haldinn í tíunda sinn. Nemendur og starfsfólk skólans tóku á móti fólki og buðu upp á kynningar á námi og starfsemi skólans ásamt því að ýmis fyrirtæki og stofnanir kynntu sína starfsemi, sem var bæði fræðandi og hvetjandi fyrir gesti. Dagurinn er tileinkaður tækni, vísindum og nýsköpun og þróun á Austurlandi. Það komu gríðarlega margir gestir, eða um 1.000 manns, og það var gaman að vera á svæðinu og hitta svona marga. Þessa daga fyrir austan þótti mér sérstaklega ánægjulegt að finna jákvæð viðhorf gagnvart ríkisstjórninni og verkum hennar, m.a. varðandi boðaða leiðréttingu á veiðigjöldum. Nýleg skoðanakönnun sýnir að upplifun mín af viðhorfum Austfirðinga er engin tilviljun. Tæp 63% svarenda voru hlynnt því frumvarpi sem hæstv. atvinnuvegaráðherra hefur kynnt til samráðs, en einungis rúm 20% voru því andvíg. Einnig var spurt í könnun Maskínu hvort landsmenn teldu útgerðarfélög geta borgað hærri veiðigjöld. Um það eru nær allir Íslendingar sammála, en einungis um 6% þeirra sem svöruðu könnuninni töldu að útgerðin væri ófær um það. 94% sögðu að útgerðin gæti greitt hærri veiðigjöld. 45% sögðu hins vegar að útgerðarfélög gætu greitt miklu hærri veiðigjöld. Ljóst er að útgerðir eru misjafnar að stærð og hafa mismikla getu til að greiða meira til samfélagsins. Af þeim sökum er mikilvægt að ítreka hér að til stendur að útfæra frítekjumarkið með þeim hætti að smærri útgerðir finni minna

Ef meta á gæði skóla þannig að vel eigi að vera þarf að taka tillit til margra þátta. Í fyrsta lagi þarf matið að verið unnið á vettvangi skóla með samtölum við nemendur, starfsfólk og stjórnendur. Í öðru lagi þarf að skoða samvinnu allra aðila sem koma að námi barnanna og hvernig samvinnu þeirra við nemendur er háttað. Í þriðja lagi er mikilvægt að fylgjast með kennslu og samskiptum í kennslustofunni, þá á milli nemenda innbyrðis annars vegar og kennara og nemenda hins vegar. Í fjórða lagi þarf að skoða og meta faglegar áherslur í viðkomandi stofnun. Að leggja fyrir eitt próf og ætla að leggja einhvern dóm út frá niðurstöðum þess um gæði skólastarfs er afar varhugavert og ónákvæmt svo ekki sé talað um hversu ófaglegt það er, virðulegi forseti. Samræmd próf eins og þau voru lögð fyrir þar sem allir tóku próf á sama degi og á sama tíma er séríslenskt fyrirbæri. PISA-prófin, sem nú eru nýlega yfirstaðin, eru lögð fyrir á ákveðnu tímabili án þess að nokkur óttist að það skekki niðurstöður þeirra. Þá benda sérfræðingar sem skoðað hafa samræmd próf á það að þau gefi mjög afmarkaða og yfirborðskennda mynd af þekkingu og færni nemenda. Við þurfum samræmt námsmat en við þurfum að vera meðvituð um það að þegar við lesum í niðurstöður þeirra eða þegar við tölum um samræmd próf sem mats- eða mælitæki að þau eru fyrst og fremst að prófa yfirborðsþekkingu nemenda sem að einhverju leyti er háð dagsformi nemandans. Þau eru ekki og verða aldrei áreiðanlegt matstæki um gæði skólastarfs.

Fleiri börnum líður ekki vel og ofbeldi og vímuefnaneysla fer vaxandi með skelfilegum afleiðingum. Við sem samfélag þurfum að taka höndum saman og sporna gegn þessari óheillaþróun. Nú berast fréttir um innflutning á hryllilegu vímuefni, nitazene, sem getur reynst banvænt í örsmáum skömmtum. Lögreglan hefur áhyggjur af því að þetta efni sé þegar komið til landsins. Áríðandi er að gripið verði strax til aðgerða til að koma í veg fyrir dauðsföll af völdum þessa vímuefnis. Það er því ánægjulegt að hæstv. heilbrigðisráðherra hyggist koma á fót sérstökum viðbragðshópi ásamt því að grípa til fleiri aðgerða til að fyrirbyggja eða lágmarka skaða sem af efninu getur stafað. Þetta er hins vegar aðeins ein birtingarmynd á risastóru vandamáli sem taka þarf á. Skortur er á úrræðum fyrir börn í vanda. Forvarnir hafa dregist saman og geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn er ábótavant. Þessi ríkisstjórn hefur lýst því yfir að áhersla verði lögð á úrbætur í málaflokknum og treysti ég henni til góðra verka. Ég er sveitarstjórnarmaður og við sinnum nærþjónustu, barnavernd, og þótt mikið hafi áunnist með breyttum áherslum og vonir séu bundnar við farsældina er enn langt í land. Það var mikilvægur áfangi þegar ríkið tók yfir málefni barna með fjölþættan vanda í vetur. Ríkið sér þá um þyngstu tilfellin en eftir sem áður áður er ábyrgðin í höndum sveitarfélaga. Þau eru hins vegar í misjafnri stöðu til að sinna þessum málaflokki sem verður sífellt þyngri. Starfsfólki sveitarfélaganna sem annast málefni barna verður ekki þakkað nóg, virðulegi forseti. Efla þarf forvarnir, eyða biðlistum og fjölga meðferðarúrræðum. Það krefst samvinnu allra sem koma að málefnum barna og ungmenna. Hér þarf að efla samtakamátt samfélagsins. Tökum okkur taki, sameinumst um að laga þetta.

Virðulegur forseti. Ég vil koma hér upp og halda aðeins áfram að ræða afnám samsköttunar sem verið hefur til umræðu undanfarna daga og vinstri stjórn Kristrúnar Frostadóttur hefur nú boðað.

þeir 2,5 milljarðar kr. sem aðgerðin á að skila kunni að mati hæstv. ráðherra að vera lág upphæð í ríkiskassanum þá skipta allar upphæðir máli fyrir flest fólk. Geti hjón sparað sér 50.000, 75.000 eða 100.000 kr. á samsköttun þá er það há upphæð fyrir viðkomandi heimili. Samsköttun hefur t.d. þann ágæta kost að sambúðaraðilar fullnýta persónuafslátt hvors annars og það getur komið sér vel þegar mikill munur er á launum hjóna eða sambúðarfólks, sé annar aðilinn í hlutastarfi, sinni börnum eða í námi. Þetta hefur nýst vel fyrir stóran hóp fólks, ungs fólks sem er á fullu að koma sér upp heimili og fjölskyldu. Það er fólkið sem ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur finnst eðlilegast að skattleggja aukalega. Þetta er fólkið sem leggur mest á sig til að hlutirnir gangi upp, tekur að sér aukastörf o.s.frv. Afnám samsköttunar mun því lenda illa á barnafjölskyldum sem eru í svokölluðu harki en hingað til hafa hjón eða sambúðarfólk í miklum mæli nýtt sér þennan möguleika sem felst í samsköttun. Nú getur fólk reiknað þetta sjálft með reiknivél sem hagfræðingur nokkur hefur búið til og birt á netinu. (Forseti hringir.) Þar er hægt að sjá það svart á hvítu hvað þessi aðgerð mun fela í sér fyrir hvert heimili. Þetta er að mínu mati ekki einu sinni dulbúin skattahækkun, (Forseti hringir.) eins og einn af verkalýðsforkólfunum orðaði það í gær, heldur er hér um grímulausa skattahækkun á heimilin að ræða.

Frú forseti. Ný ríkisstjórn hefur boðað að hún gangi samstiga til verka til að ná stöðugleika í íslensku efnahagslífi og stuðla að aukinni verðmætasköpun. Þetta verði gert með því að vinna að fjölbreytni í atvinnulífi, hagstæðum rekstrarskilyrðum fyrirtækja, stutt verði við vöxt nýsköpunar og tækni sem og að ýta undir verðmætasköpun í matvælaframleiðslu, bæta samskipti ríkis og sveitarfélaga og treysta stoðir hinna dreifðu byggða. Þetta var nú ekki það fyrsta sem þingmönnum Norðvesturkjördæmis datt í hug þegar stórfelld hækkun á veiðigjöldum var boðuð í samráðsgátt stjórnvalda þann 25. mars sl. 25. mars sl. Í Norðvesturkjördæmi eru nær eingöngu lítil og meðalstór fjölskyldufyrirtæki í útgerð og vinnslu og mun skattahækkun sú sem boðuð er verða þungt högg á rekstur þeirra og þá sérstaklega minni fiskvinnslur. Margir rekstraraðilar hafa á undanförnum dögum stigið fram og lýst neikvæðum áhrifum skattlagningarinnar og vil ég þar sérstaklega vekja athygli á Íslandssögu á Suðureyri, Odda á Patreksfirði og G.Run í Grundarfirði sem eru burðarásar í atvinnulífi í sínum sveitarfélögum. sveitarfélögum. Hækkun veiðigjalds leiðir óhjákvæmilega til þess að það dregur úr fjárfestingu og viðhaldi fyrirtækjanna sem hefur keðjuverkandi áhrif á annan rekstur í sveitarfélögunum, t.d. á vélsmiðjur og aðra þjónustuaðila og einnig fyrirtæki í nýsköpun og þar er ekki ofmælt.

Og hver eru svör ráðherra við þessum spurningum? Engar ástæður fyrir sléttum tímamörkum eru tilgreindar í greinargerð með frumvarpinu og ráðherra hefur ekki gefið neinar skýringar. Þá hefur ráðherra heldur ekki útskýrt hvernig ráðuneytið kemst að þeirri niðurstöðu að frumvarpið muni ekki hafa nein efnahagsleg áhrif á þau sveitarfélög sem byggja tekjur sínar að miklu leyti á útsvari starfsfólks í sjávarútvegi.

Virðulegi forseti. Eins og sést þá er ég nú ekkert unglamb lengur en þegar ég ólst upp þá var eitt af kennileitum þess að verða fullorðinn að kaupa eigin íbúð. Til þess var hægt að nýta sparimerki, annað sparifé og lán frá Húsnæðisstofnun ríkisins. Ekkert af þessu til lengur eiginlega. Á þessum tíma, í kringum 1985, gátu flest þau sem voru eldri en tvítug fjárfest í eigin húsnæði og framboðið á margs konar íbúðum var nægt.

Þetta varð til þess að bilið milli þeirra betur settu og hinna sem höfðu minna milli handanna breikkaði og þeir tekjuminni áttu sífellt erfiðara með að eignast fasteign.

Undanfarin ár hefur þó keyrt um þverbak. Lóðir hafa gengið kaupum og sölum með tilheyrandi hækkun á lóðaverði. Byggt hefur verið á svokölluðum þéttingarreitum sem eru aldýrustu lóðir sem hægt er að fá, íbúðir byggðar þar sem ekki eru hugsaðar fyrir unga fólkið sem er að reyna að kaupa sína fyrstu íbúð. Til allrar hamingju er þessi óheillaþróun í íbúðabyggingum að taka stórum breytingum. Byggingarfélög eins og Bjarg og Blær hafa tekið að sér að byggja hagkvæmt húsnæði fyrir leigjendur. Sú ríkisstjórn sem nú er tekin við hefur tekið í taumana til að snúa þessari þróun við. Með breytingum á hlutdeildarlánum og bættum reglum verður ungu fólki gert mögulegt að kaupa eða leigja íbúðir á hagstæðari kjörum en þekkst hefur um árabil. Með samningum ASÍ, BSRB og Reykjavíkurborgar hefst stórfelld uppbygging í Úlfarsárdal sem vonandi mun stórauka framboð á hagkvæmu húsnæði fyrir fyrstu kaupendur og leigjendur. Já, það er komið vor og sumarið nálgast með bjartari tímum fram undan.

En það sem ég ætlaði að ræða er kannski aðallega: Af hverju erum við enn þá eitt sveitarfélag, svo fámenn? Það er kannski af því að það skilur okkur að frá góðum bræðrum okkar á Ísafirði, og systrum, að þar er samgöngutruflun hvern einasta vetur og hvern einasta dag ársins. Það er búið að álykta sennilega hvað oftast um þessi göng án þess að koma þeim á blað. Þetta eru Álftafjarðargöng og ættu að leysa af Djúpveg milli Álftafjarðar og Skutulsfjarðar.

Af því að á blaðinu í dag er engin jarðgangaáætlun og sér þess ekki stað þannig séð í fjármálaáætlun þá ætla ég bara að minna á þetta atriði,

hvort hún hyggist skoða það frekar sem var hér til umræðu áður um það að hæstv. forsætisráðherra hafi ekki sagt þinginu satt varðandi þau mál sem fjölluðu um meðferð á